Уважаеми народни представители, вчера отложихме разглеждането на т. 6 – Избор на председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.

да разгледаме т. 6 от седмичната програма. Има искане за процедура от господин Алиосман Имамов. Господин председател, господин премиер, уважаеми дами и господа народни представители! Правя процедурно предложение в дневния ред на днешното заседание да бъде включен за първо четене Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол със следните мотиви. Закона за приватизация и следприватизационен контрол има текстове, които според Европейската комисия представляват нарушение на Договора за функциониране на Европейския съюз. В частност става дума за чл. 9, който регламентира свободата на установяване, и чл. 63, който регламентира свободното движение на капитали. Към настоящия момент е приключил последният етап от досъдебната фаза от процедурата на неизпълнение на задължение на Република България по отношение на Договора за функциониране на Европейски съюз. Предлаганите промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол имат за цел да се елиминира възможността Европейската комисия да пристъпи към евентуално сезиране на Съда на Европейския Благодаря, уважаеми господин Имамов. Има ли други предложения за формиране на днешната програма? Господин Михалевски, Вие имахте някакво предложение. Ще го направите ли? След това ще преминем към клетва, която трябва да се положи. Очевидно програмата се променя. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа! Предлагам да включим в дневния ред Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите.

Преди да предложа така формиращата се програма за деня, още веднъж ще се обърна към народните представители и председателите на комисии – да се опитат по-своевременно да изготвят становищата и докладите на комисиите, за да можем във вторник-сряда да формираме програмата, а не по средата на седмицата, тоест да има извънредни заседания на комисиите, а не пленарната зала да съобразява програмата си. Моля да се съобразявате с това до края на сесията. Преди да подложа на гласуване направените предложения, искам да Ви запозная с едно решение на Централната избирателна комисия. „На 17 юли 2013 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република и второто Народно събрание предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Емил Кирилов Иванов, избран от 26. многомандатен изборен район – Софийски,

Обявява за избран за народен представител в 26. многомандатен изборен район – Софийски, Александър Христов Методиев от листата на Политическа партия „Движение за права и свободи”.”

ще подложа на гласуване следната промяна в седмичната програма: Точка 11 – Избор на председател на Държавната агенция „Национална сигурност“, тоест т. 6 от седмичната ни програма става т. 11; т. 12 – Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол; и т. 13 Закон за изменение и допълнение на Закона за водите. Не видях да има предложение тези точки да не влизат в дневния ред, но преди да подложа промените на гласуване, има ли възражения срещу тези промени в седмичната програма?

Уважаеми господин председател, аз нямам възражение срещу мотивите на народните представители, които предложиха включването на тези точки в седмичната програма, но парламентарният правилник предвижда една-единствена възможност за включване на нови точки, които не са били приети при гласуването на програмата в сряда. Това е по предложение на председателя на Народното събрание. За да можем да гласуваме включването на тези точки в дневния ред, би било коректно Вие да направите предложение от свое име по реда на ал. 5 и по този начин ще бъдем изрядни по отношение на парламентарния правилник. Аз Ви благодаря. Моля точно така да разбирате направеното предложение, с изключение на разместването на т. 6. И предложението на господин Имамов, и предложението на господин Димчо Михалевски моля да възприемете като мои предложения. Затова ги обобщих накрая, а не ги подлагам на гласуване поотделно, както и предложението за разместване, което обективно се налага. Него също го тълкувайте като мое предложение, макар че не е направено от отделен народен представител.

министърът на отбраната уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил изпращането на формирования на въоръжените сили на Република България на територията на Федерална за участие в съвместна ротационна подготовка/учение 13-07 MRE за подготовка за мисии в Центъра за подготовка на американската армия – Хохенфелс, Федерална република Германия за времето Федерална република Германия за времето от 22 юли 2013 г. до 28 август 2013 г. август 2013 г. На 18 юли 2013 г. от Сметната палата в Народното събрание е постъпил Доклад от резултатите за осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките, дадени с доклад за извършен одит за изпълнението на мониторинг на оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз за периода 1 юли 2008 г. до 30 юни 2011 г.

Поради изключителния обществен интерес предлагам разискванията по точка 12, а именно избор на председател на Държавна агенция „Национална сигурност”, да бъдат предавани пряко по Българската

камери и микрофони, за директно излъчване на днешното заседание. Моля Ви, режим на гласуване за допускане в залата на временно изпълняващия длъжността председател на Държавна агенция „Национална сигурност” Владимир Писанчев.

отново се обръщам към съответните комисии, на които е разпределен докладът за дейността на Комисията за конфликт на интереси за 2012 г. Във връзка с публикации в печата за отстраняването на председателя на Комисията за конфликт на интереси, изключително скандалните факти в публичното пространство, ще помоля в спешен порядък да бъдат разгледани тези доклади в съответните комисии, на които са разпределени. Народното събрание дължи и институционален отговор как функционират такива органи, в които ние имаме излъчени свои квоти, дори имаме такъв конституционен ангажимент във връзка с промените от 2007 г. Уважаеми господин министър-председател, заповядайте да представите кандидатурата за председател на Държавна агенция „Национална сигурност”. Имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” Ви предлагам кандидатурата за председател на Държавна агенция „Национална сигурност” на Владимир Богданов Писанчев. Уважаеми господа народни представители, кандидатурата е на Ваше разположение. Бих искал само да отбележа, че господин Писанчев от първите години на своя трудов стаж е работил в системата на МВР – от инспектор, през началник сектор, началник отдел, директор и след 2008 г., след създаването на ДАНС, е неизменно служител на ДАНС, като в системата на ДАНС също е заемал различни ръководни длъжности, в това число към настоящия момент изпълняващ длъжността председател на ДАНС. Бих искал обаче да обърна внимание на няколко аргумента, с които да мотивирам предложението си пред Вас. В последните седмици направих интервюта с няколко потенциални кандидати за длъжността председател на ДАНС. Двама от тях, в това число и господин Писанчев, бяха изслушани и в Парламентарната комисия за ДАНС със свои концепции и виждания за ръководство на агенцията.

настоящия изпълняващ длъжността. Силно се надявам кандидатурата, която предлагам, да се справи с огромните отговорности, които стоят пред тази позиция. За мен най-добрият критерий за оценка на неговата дейност ще бъде степента на сътрудничество с приходните агенции и степента, в която в следващите месеци видим подобряване събираемостта на приходите. Затова ще наблюдавам лично дейността на председателя на ДАНС, както и на приходните агенции, разбира се, и ще държа председателят на ДАНС периодично да се отчита не само пред мен, а и пред специализираната парламентарна комисия.

основно събираемостта на приходите, и къде са проблемите, които към съответния момент не сме успели да решим. Благодаря за Вашето внимание. ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря, господин министър-председател. Уважаеми колеги, откривам дебата по проекта за решение. Думата за изказване има господин Дъбов.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми народни представители! Днешното гласуване за председател на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) ще се проведе в наистина тежка обстановка. Продължаващите в момента протести показват, че обществото е свръхчувствително към този избор. Справедливите очаквания за прозрачно взимане на решение ескалираха до радикални искания за граждански номинации и едва ли не за налагане на кандидатури отвън. Народното събрание отново понесе обвинение в задкулисие, че кадрува на тъмно, не зачита волята на суверена за прозрачност и отчетност. Част от българските депутати отказват да носят отговорност за пълноценното протичане на парламентарните процедури, в които решенията на поддържащите управлението срещат коректива на опозицията. Давам си сметка, че в тази обстановка трудно ще се срещне разбиране на обяснението, че изборът на шеф на Агенцията, чиято основна дейност е контраразузнаването, е наистина специфичен случай, че не само в световната практика, но и националният интерес налага в този случай процедурата по избора да не излезе от строгата рамка на държавните институции, определена изрично в закона. Следвайки именно тази логика, председателстваната от мен Комисия за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения осъществи процедура по предварително парламентарно изслушване на кандидатите за председател на ДАНС, с които резултати бих искал да Ви запозная. Такава процедура при избора на ръководител на контраразузнаването се прилага за първи път. При назначаването на нито един от предишните ръководители на ДАНС, а преди това и на Националната служба за сигурност не е консултирано Народното събрание. В интерес на истината, не е имало и искания на обществото за това. Широката публика научаваше името на новия председател едва от президентския указ за неговото назначаване. Част от философията на промените в Закона за ДАНС, с които изборът се възложи на Парламента, беше именно тази – председателят на Агенцията да се избира от най-представителната от трите власти. С това се целеше да се осигури максимална възможност за публичност на тази чувствителна дейност. Конкретното предложение за изслушване на кандидатите на заседанието на комисията, която контролира службите за сигурност, с широко участие на други институции, имащи отношение към националната сигурност, дойде от министър-председателя господин Пламен Орешарски. Това стана с писмо, получено в комисията в късния следобед на миналия петък, 12 юли 2013 г. В него бяха предложени двете кандидатури тази на изпълняващия длъжността „председател на ДАНС” – господин Владимир Писанчев, и директорът на Специализираната дирекция в Агенцията – господин Недялко Недялков. Бяха приложени и техни подробни кадрови справки. В най-краткия възможен срок – на 16 юли 2013 г., вторник, се проведе извънредно заседание на комисията, на което присъстваха вицепремиерът с ресор „Сигурност” и министър на вътрешните работи, секретарите на президента по вътрешните работи и по правните въпроси, председателите на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и на Комисията по отбрана. Поставената цел на изслушването не бе да се избере единият от двамата кандидати, защото правото да предложи на Народното събрание кандидат, според Закона за ДАНС, принадлежи единствено на министър-председателя. Членовете на комисията и поканените за участие в заседанието представители на други институции трябваше да преценят дали двамата кандидати отговарят на законовите изисквания и дали имат професионалните качества за председател на ДАНС. В първата част на заседанието двамата кандидати имаха възможност да направят експозета, в които изложиха концепциите си за управлението и развитието на агенцията. Експозетата трябваше да съдържат в себе си и отговори на четири предварително зададени от комисията тематични кръгове от въпроси. Тази част от заседанието беше открита за акредитираните в Народното събрание представители на медиите. Такова нещо се допусна отново за пръв път за българската парламентарна практика в заседание на комисията, която контролира службите за сигурност, откакто съществува такава отделна комисия. Целта беше обществото да получи информация за визията за развитие на ДАНС на всеки един от кандидатите. Втората част на заседанието беше закрита и според изискванията на Правилника за организацията и дейността В продължение на близо два часа кандидатите отговаряха изчерпателно на въпроси, които им поставят членовете на трите парламентарни комисии, които присъстваха на заседанието. По много от тях се разви дискусия. Част от обменената информация съдържа елементи на класифицирана информация, с оглед естеството на работа на ДАНС. По тази причина в залата ще Ви запозная най-общо с някои от най-важните обсъждани теми. 1. Бе обсъден въпросът за интегрирането на бившата Главна дирекция БОП в структурата на ДАНС. Бе изразено опасение от възможността ГДБОП да премине само под шапката на ДАНС като остане де факто агенция в агенция. За предотвратяването на това се посочи, че е необходимо да се търси баланс между една сравнително обособена в автономна структура дейност и пълното сливане на функциите, както и премахването на дублиращите функции в досегашната структура на ДАНС. Кандидатите описаха механизмите за преминаването на служителите от ГДБОП, което ще стане не механично, а след доказване, че всеки един от тях отговаря на условията за работа в агенцията, включително и с преминаване на психологически тест и изследване с полиграф. Изпълняващият длъжността „председател на ДАНС” докладва за няколко случая на доказано нелоялно поведение, както и за служители, които доброволно се отказват да преминат на работа в новата служба. Друг свързан със структурата въпрос бе за звеното, експлоатиращо СРС-тата в ДАНС, и дали то няма да дублира новосъздадената Държавна агенция „Технически операции”? Кандидатите считат, че със запазването на това звено може да се постигне взаимен контрол на службите, но че все пак това е въпрос на законодателно решение. Постави се въпрос за прогнозируемите ползи за бюджета от предотвратените икономически и финансови престъпления, както и на обсъждането на механизъм за материално стимулиране на служителите на Агенцията при разкриването на нарушения и престъпления, така както е в системата на НАП. 4. Много чувствителен въпрос бе за прекратяване на всички практики за използване на ДАНС за политически поръчки и политически чадър, както и за разследване на всички такива случаи, за които има сигнал от близките години, които нанесоха немалко вреди на авторитета на тази служба. 5. Кандидатите дадоха информация за партньорството на ДАНС с аналогични служби както от евроатлантическите страни, така и от Черноморския район и за степента на координация и взаимодействието с тях. 6. Потърсена бе информация за най-голямата разузнавателна активност на чужди държави срещу България и всички рискове за националната сигурност, свързани с това. 7. Бе попитано за противодействието срещу засилващото се влияние на съседна държава към България. 8. Друга подобна тема бе за заплахата от развитие на ислямския фундаментализъм в страната. 9. На фона на навършването на навършването на една година от атентата в Сарафово кандидатите бяха подробно разпитани и отговориха за изводите на ДАНС след този терористичен акт и за мерките срещу международния тероризъм, незаконното разпространение и притежаване на оръжие и общоопасни средства, пролиферацията, защитата на държавните граници и границите на Европейския съюз. 10. Бяха зададени и въпроси за безпристрастните действия на ДАНС срещу местни олигарси и бе изразена готовност от кандидатите, че подобни действия биха се предприели при подаване на конкретни сигнали за доказване на престъпна дейност. 11. Не бе спестен и въпросът за информационното дело „Галерия”. Питането отправи председателят на Парламентарната група на Коалиция за България господин Станишев. Господин Владимир Писанчев получи възможност да обясни участието си в разработката по начин, който постави извън съмнение името му. Той също докладва пред комисията, че всички материали по нея вече са публикувани в интернет, с изключение на частите, които съдържат лична информация. Имаше и много други обсъдени теми, които няма как сега да намерят място в това изложение. След изслушването комисията прие становище, че и двамата кандидати – господин Писанчев и господин Недялков, отговарят на законовите и професионалните критерии да бъдат избрани за ръководител на ДАНС. Становището бе изпратено чрез председателя на Народното събрание до президента на Република България господин Плевнелиев и до министър-председателят господин Пламен Орешарски. името на Министерския съвет вчера бе внесено предложение за избор на председател на ДАНС на господин Владимир Писанчев. Уважаеми колеги, аз от своя страна, на база на проведеното в Комисията за контрол над службите за сигурност изслушване,

„СТАНОВИЩЕ на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения На свое извънредно заседание, проведено на 16 юли 2013 г., с процедура, предложена от министър-председателя на Република България господин Пламен Орешарски, Комисията проведе изслушване на предложените от него кандидати за председател на Държавната агенция „Национална сигурност”. След изслушване на кандидатите Владимир Богданов Писанчев – заместник-председател и изпълняващ длъжността „председател на ДАНС”, и Недялко Недялков – директор на специализирана дирекция „Ц” в ДАНС, комисията единодушно стигна до следното решение: двамата представени от министър-председателя кандидати отговарят на съответните критерии за председател на Държавна агенция „Национална сигурност”.”

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, има една небългарска поговорка, която казва: „Глупак е не този, който се спъва веднъж в камък, а който два пъти се спъва в същия камък”. Много силно се надявам, че няма да се спънем два пъти в един и същи камък. Преди около месец направихме едно гласуване, с което обществото много ясно ни показа, че сме сбъркали. И урокът, който трябваше да си извлечем от него според мен беше, че всяка бъдеща кандидатура на такива важни позиции, не само за ДАНС, а за където и да трябва да отговаря на изключително високи професионални и етични качества. Не мога да съдя за професионалните качества на господин Писанчев, нито съм работил с него, нито разбирам от тази дейност, не претендирам, предполагам, че е добър професионалист, след като целия си живот е дарил на тази служба. Силно се надявам на това, което каза министър-председателят, че основният критерий за работата на бъдещия председател на ДАНС ще бъде икономическата сфера, събираемостта на повече приходи, макар че приходите се събират от НАП и Агенция „Митници”, безспорно е, че без взаимодействие и то перфектно взаимодействие с МВР и ДАНС, с партньорски служби трудно могат да се съберат приходи в България и трудно може да се води противодействие на контрабандата. Обезпокоен съм от участието на господин Писанчев в разработката „Галерия”. Това е разработка, която формално водена за намиране на авторите на един сайт, всъщност зад себе си е имала идеята за контролиране на политически лица, висши служители на съответните служби и журналисти. Свободата на изказване, свободата да кажеш това, което искаш, е основно човешко право и по никакъв начин не бих подкрепил каквато и да е разработка, която е в посока ограничаване на тази свобода. свобода. Чух аргументите, които господин Писанчев е казал на комисията, и те са, че е просто изпълнител. Не приемам тези аргументи поради простия факт, че когато човек счита, че нещо не е както трябва, не го изпълнява. Аз съм живият пример за това нещо. През 2007 г. след като прецених, че не искам да изпълнявам нещата, които ми бяха възлагани и не бях съгласен с някои от тях в Министерството на финансите, просто си подадох оставката. Както виждате, няма нищо драматично в това, животът продължава, човек си намира работа в някаква друга сфера. Поради тази причина, уважаеми колеги, не съм убеден, че кандидатурата, която ни се предлага, отговаря на етичните стандарти. Имам своите резерви в тази посока. Не съм убеден в обратното, поради което, както заявих и на заседанието на парламентарната група, не мога да подкрепя кандидатурата. Последното, което казвам, и на заседанието на парламентарната група, и сега в изказването на народния представител Димитър Дъбов беше казано, че ДАНС в миналото е изпълнявала политически поръчки. Който и да стане председател, силната ми надежда е, че политически поръчки, независимо срещу каква политическа партия, няма да бъдат изпълнявани. Не бих искал утре в някакво тефтерче на председателя на ДАНС или заместник-председателя да пише „ГК да бъде ударен”, „СС да бъде смачкан” Тук отговорността е на всички нас – контрола на Народното събрание, избора на председател, който отговаря на тези стандарти, и гаранцията и на министър-председателя, че това ще бъде спазвано. Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Кадиев! Много е добре, когато човек има собствена позиция и я отстоява, но е добре, когато прави изказване по една толкова важна тема, която е добила и популярност в обществото, и по която обществото е чувствително, да направи усилия да се запознае с това, за което прави коментара. Разработката „Галерия” се намира в секретното деловодство на Народното събрание

Нито едно от нещата, които Вие току-що казахте, не отговаря на истината. Разработката „Галерия” не е правена, за да се подслушват журналисти и да се ограничава свободата на изказвания на мнения, а е правена с цел да се разкрие течът на класифицирана информация от Държавната агенция „Национална сигурност”. Ако Вие в качеството на журналист можете да правите подобни твърдения, които направихте преди малко, според мен в качеството си на народен представител трябва да си давате сметка, че подобни внушения, които току-що направихте, първо, не е коректно,

Ви, господин председател. Господин министър-председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Писанчев, обръщам се към Вас, както се обърнах към Вас, когато Ви изслушвахме на закрито заседание в зала „Изток”.

Какво означава тази власт? Това означава отговорност. Колкото е по-голяма отговорността, толкова трябва да е по-голяма и Вашата отговорност, отговорността пред българския народ. По всичко личи, съдейки по изказванията, че Вашата кандидатура ще бъде подкрепена от ДПС и от БСП. Отсега казвам, че ние от „Атака” ще се въздържим и ще обясня в изказването си защо. Вашата кандидатура, избирането Ви

Можем да обвиняваме предишното управление на ГЕРБ, може да върнем нещата двадесет и кусур години назад и ще сме прави. Навсякъде в България има корупция – където и да погледнеш, в който и сектор да погледнеш. Ето пресния пример от онзи ден – тефтерчето на Златанов. Как така стана от тефтерчето на Левски да стигнем до тефтерчето на Златанов? Давате ли си сметка за това? Давате ли си сметка какви очаквания има и към Вас, и към нас като народни представители?

това нещо повече да го няма!”. Това са очакванията към Вас. Където и да погледнеш, има корупция – на държавно ниво, тук, в София, в България, в провинцията, във всички населени места. Спреш ли един човек на улицата, веднага ще ти даде пример – като почнеш от селския кмет и стигнем до президента. На изслушването Ви казах, че човек на този пост трябва да има куража да работи за това, за което се е заклел, въпреки всичко, на всяка цена. ГЕРБ направи така през изминалите години, че който град на България да посочиш, се знае кой е човекът, който управлява града. Прекрасно го знаете всички. Кажете ми град, ей така, от обща култура, ако щете, аз ще Ви кажа кой е съответният местен феодал. Дадох Ви примера от Бургас, където съм избран като народен представител. В Бургас има нещо, което, ако продължи да се развива, ще стане заразно. Цялата страна ще бъде обзета от подобен тип модели. Хора, които се изживяват като олигарси, хора, които на всяка цена искат да успяват в бизнеса и ползват за това медии, ползват за това и политика. Дадох Ви примера с господин Валери Симеонов – собственикът на телевизия СКАТ. Проверете и ще разберете, че няма институция в Бургас, Бургаска община, Бургаска област, която да не е сезирана от граждани, от бизнес, от икономически конкуренти, ако щете, нека и така да е, но няма институция в Бургас, която да не е сезирана за престъпления, извършени от този човек и групата около него. Няма такава институция, проверете го това! Какво се прави? Нищо. Този човек развива политическа дейност, развива икономическа дейност и то от позицията на крайния моралист, от позицията на морала. Затова Ви казах – за да се пребори подобен тип явление, Вие ще трябва да се изправите срещу икономическа мощ, срещу медийна мощ и, естествено, ще понесете удари, но трябва да сте готов за това, като започнем от местния феодал и продължаваме нагоре. Аз Ви казах, че трябва да имате куража, трябва да имате силата да се изправите, ако щете, и срещу президентската институция – не институция, простете, не беше правилно – срещу президента, срещу човека, който в момента изпълнява длъжността президент. Човек, който, добре знаете, четете вестници, информирате се – човек, който е обвързан с всякакви икономически зависимости от национални олигарси. Вече говорим за офшорни сметки, говорим за международни икономически зависимости, ако щете, с германски едри фирми, с местни бизнесмени, които са избягали в момента от България. Но изключително силен гръб има този господин – и медиен, и икономически. И срещу това трябва да се изправите. Тази позиция, която ще заемете, господин Писанчев, Ви дава юридическото, законовото право да водите тази битка. Когато Ви зададох тези въпроси в комисията, Вие казахте: „Ако постъпят сигнали, ние ще работим по тях”. Ами, изпълнявате длъжността шеф на тази служба – вече колко време? – аз си мислех, че Вие вече работите по такива сигнали. Вашата служба вече трябваше да знае за това. Стана въпрос за това, че дотам докарахме нашата родина България, че чужди държави – много бегло беше коментирано това в изложението на господин Дъбов, но чужди държави влияят на политиката в България. Давам Ви пример с партията на Корман Исмаилов – Партията „Движение, справедливост...” (Реплики.) Тази партия на Корман Исмаилов, знаете, и на Касим Дал – партия, която по време на предизборната кампания, нейните лидери ходиха на посещение в Турция. Самата турска държава каза: „Ние работим тази партия да влезе в Българския парламент”. Какво означава това? Означава директна намеса на чужда държава във вътрешните работи на Република този господин Корман Исмаилов, представете си, участва в създаването на реформаторски блок – реформаторския блок новото дясно, гласът на хората на улицата. на този господин в момента общественото мнение му ръкопляска, защото той е ново, свежо лице в българската политика. Така трябва да си мислим за него. Така ли?! Вашата служба досега трябваше да е изобличила например този господин.

Вие като контраразузнавателна служба трябва да сте пределно наясно кои държави и по какъв начин влияят на политиката в България, ако щете и на това – как се гласува в тази зала, как се манипулират хората коя партия да припознаят, коя партия да отрекат медийно. И за тези неща трябва да си даваме сметка. Знам, че доста неща изброих, предизвикателствата са доста пред Вас, но както казах и по-рано, ние ще се въздържим да подкрепим Вашата кандидатура. Тези доклади, които ще постъпват и в Комисията за контрол на ДАНС, които ще постъпват тук, в Народното събрание, ще ги четем и ще ги анализираме внимателно. Както се казва, запазваме си правото в бъдеще да подкрепяме работата Ви. Силно се надявам да бъде такава работата Ви, че да заслужи нашата подкрепа, но от нас няма да получите удобното гласуване „за”, просто за да Ви успи. Ние ще бъдем коректив на Вашата работа, изисквайки и контролирайки по парламентарен начин Вашата дейност. Нямаме време за губене! Демографската Демографската картина в България е такава, ситуацията е такава, че трябва да се действа. В България демографският срив е ужасяващ. Защо е ужасяващ демографският срив? Защото българското население има семейно планиране, защото хората си планират и си дават сметка колко деца могат да си позволят според финансите, които получават. Защо финансите са малко в България? Ами, защото пак се връщаме на това, с което започнах – защото има корупция, защото има кражби на всички нива на управлението. Кражби! Ето, ако спрете това, ако се ограничат тези неща и контрабандата, безразборното източване на капитали – ако спрете ето това и тези финанси да отидат при хората,

Това е, което имах да Ви кажа, това е съвсем краткото изложение, което имахме да направим, защото, пак Ви казвам – по сектори да погледнем, по различни министерства, ако щете, да погледнем, има страшно много работа. Благодаря Ви за вниманието. Колеги, има ли реплики към изказването на господин Чуколов? Не виждам. Разискванията продължава. Има ли други изказвания? Господин Аврамов, заповядайте.

Ви, господин председател. Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги! Господин Писанчев, преди да се обърна към Вас с някои конкретни въпроси за обстановката в България и специално за някои, така наречени „специфични райони” на страната, искам да се върна с няколко думи на вчерашното съвместно заседание на три комисии, които имат пряко отношение към националната сигурност. Там беше разгледан един доклад по националната сигурност на бившето правителство на ГЕРБ, който наистина е създаден твърде нескопосано, макар че в него има няколко отделни текстове, които, ще го кажа отново, се доближават до истината. На това заседание направих изказване с конкретни много тревожни факти, за българската държава и за това, което става в някои райони. Казах част от истината, много малка част от истината, а истината е за угрозата, която тегне просто не само върху България, а върху българската държавност. Някои колеги там реагираха малко нервно, мисля че беше прекалено, защото ние трябва да се изслушваме, трябва да се говори за тези неща без преднамереност и, разбира се, уважавайки мнението на другия. Искам да кажа още нещо по този повод на някои наши опоненти. не бива да робувате на един порочен стил, който беше наложен в нашето политическо пространство и в политическото говорене напоследък – да се отрича истината априори. Този стил има един основен принцип – не е важно какво се говори и дали това е истина, а кой го казва. Щом го казва „Атака”, значи нещата трябва да бъдат поставени най-малкото под съмнение. Сега към господин Писанчев. Вие сте вече една мегаструктура, която има огромни отговорности за опазването на българската национална сигурност в държавата. Вие би трябвало да имате пряко отношение и достатъчно информация за онова, което става в така наречените „смесени райони” в България и в Родопите. Там тече един все по-агресивен сепаратизъм. Там текат много опасни процеси, които са на път да федерират българската държава, да я разпокъсат на автономни области и мюсюлмански анклави. Там има огромен натиск върху българите мохамедани да бъдат турцизирани. Има вече и резултати, това статистиката го показа, не знам дали знаете, но ние можем да Ви я предложим. Паралелно с това върви и друг процес нахлуването на емисари на половин дузина фундаменталистки групировки. Една част от нейните съидейници са в процеса в Пазарджик, който някои политически сили решиха, че е репресия срещу мюсюлманите в България. Не е вярно това! Там има доста знаменателни фигури в този процес в Пазарджик. Някои от тях бяха арестувани преди време,

Има един процес в тези региони, който не само турцизира българите мохамедани, той върви паралелно с друга доктрина, нека да го кажа отново, това е така нареченият „турско-ислямски синтез” етносът се идентифицира с религията. Не можем да останем безучастни към това, към този сепаратизъм, не можем да останем безучастни тогава, когато в българска държава се прокарва така наречената „ислямска дъга”, която трябва да промени религиозния облик на българската държава. Господин Писанчев, Вие би трябвало да имате информация и за нашествието на чужда агентура в тези региони. Ние можем да Ви предоставим имената на част от тази агентура. Разполагаме с един куп секретни документи и разработки на наши и чужди специални служби, включително и на турските специални служби, главно на МИТ – турската разузнавателна централа,

Напомням, че господин Писанчев има право да се изкаже, ако желае. Заповядайте.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители! Както казах по време на изслушването ми в Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения считам, че основната заплаха за националната сигурност на страната е икономическата криза. Тя намалява доходите на хората, покупателната им способност, повишава безработицата, намалява възможностите за развитие на малкия и среден бизнес, води до намаляване на раждаемостта. Това ограничава възможностите на държавата да осъществява функциите си и намалява доверието на хората в способността й да защити интереса им. Общото обедняване на нацията води до увеличаване на престъпността, на корупцията и възможността за деструктивни външни влияния както в политически, така и в икономически план. Това е пряка заплаха за националната сигурност. Затова считам, че е особено важно работата на агенцията да бъде насочена към икономическите престъпления, като ДДС измамите, данъчните измами, акцизите, начините на усвояване на еврофондовете, изпирането на пари, контрабандата, организираната престъпност и не на последно място корупцията. Борбата с този вид престъпления изисква координация между институциите, отговарящи за правораздаването и сигурността на държавата, особено общата работа на прокуратурата, ДАНС и МВР. Израз на тази работа и съвместни усилия са създадените съвместни екипи за борба с корупцията, контрабандата, финансовите престъпления и наркотрафика. Уважаеми дами и господа, вчера присъствах на възпоменателна церемония във връзка с навършването на една година от атентата в Сарафово. Няма нищо по-безсмислено и по-жестоко от един терористичен акт, тъй като отнема невинен живот. След този атентат България е друга и тероризмът не е нещо, което се споменава в новините и касае някого другиго. Тероризмът е реална и основна заплаха за националната ни сигурност. Поуките от този атентат трябва да бъдат много внимателно анализирани. Готови ли сме да реагираме адекватно на терористична заплаха? Какво сме успели да направим и какво не, за да отговорим на заплахата за нов терористичен акт? Трябва да се работи целенасочено за създаване на организация за превенция и адекватни мерки за неутрализиране на терористичната заплаха на държавно ниво, включваща както всички институции, така и частния сектор. трябва да развие капацитета си в тази насока, като част от системата за сигурност, която да гарантира живота и безопасността на хората. В България функционира обществен модел, изграден на принципа на етническа и религиозна толерантност. Въпреки това ние сме подложени на риск от прояви на радикален естремизъм и противоконституционна дейност, на националистическа, религиозна и социалнорадикална основа. Това създава рискове за единството на функциониране за нацията, за конституционно установения ред, демократичното функциониране на обществото и институциите, а също върху икономическата, социалната среда и културната перспектива на българското общество. с това работата на ДАНС трябва да бъде насочена към систематично обобщаване и оценка на постъпващата информация, свързана с такава дейност, и реализиране на комплекс от мерки, насочени към превенция и недопускане на действия, които могат да предизвикат социално напрежение, физически сблъсъци, етнически или религиозни конфликти. Не бива да се пренебрегва рискът от разпространение на оръжия за масово унищожение, общоопасни средства, трансграничната организирана престъпност, които заедно с тероризма и екстремизма създават асиметрични заплахи. следва да усъвършенства системата за ранна идентификация на асиметричните заплахи и да развива работещи механизми за оценка, анализ и противодействие на риска от тях. приоритетно ще работи и по противодействие на чужди специални служби, предотвратяване на посегателство срещу функционирането на критично важни системи в икономиката, енергетиката, транспорта, комуникациите и социалната сфера. Разкриване, предотвратяване и пресичане на посегателства срещу националната система за защита на класифицирана информация. Разкриване, предотвратяване и пресичане на незаконна международна търговия с оръжия, изделия или технологии с двойна употреба. Отчитайки голямата динамика на средата за сигурност, както и възможност за инциденти и кризи, в Държавна агенция „Национална сигурност” е създадена организация за непрекъснат мониторинг и оценка за идентифициране и на други рискови заплахи за националната сигурност извън изброените. Основна задача за агенцията в момента е организацията по преминаване на бившата ГДБОП в ДАНС. Концепцията е двете служби да запазят функционалните си задължения, без те да бъдат смесвани в оперативен информационен план, тоест двете служби ще бъдат относително независими една от друга по отношение на специфичната си оперативна работа, но ще имат обща администрация. Създадена е организация и графици за преминаване на процедурите от служителите на ГДБОП за назначаване на работа в ДАНС. с това са осигурени допълнителни средства от Министерството на финансите, тъй като агенцията няма ресурс самостоятелно да осъществи процеса за проучване на служителите, като същевременно се вмести в законоустановения срок. При създадената към настоящия момент организация и наличния ресурс ДАНС ще може да завърши този процес до 1 октомври 2013 г. Много ясно ще бъдат разписани сферите на дейност на МВР и БОП, където те се доближават, както и начинът на обменяне на информация с цел по-добра координация и избягване на дублиране на дейност. Трябва да отбележа, че въпреки че контраразузнаването и БОП ще работят в относителна независимост една от друга, те ще бъдат подчинени на общи цели и задачи, особено когато става дума за корупция, икономически и финансови престъпления, тъй като тези сфери на дейност пряко засягат сигурността на хората. В изпълнение на законорегламентираната си дейност ДАНС поддържа активно международно сътрудничество – както двустранно, така и в рамките на членство на агенцията в редица организации и форуми на специалните служби. В този формат особено внимание се обръща на работата по международния тероризъм, контрапролиферация, пране на пари и други. Считам за целесъобразно да се работи в посока засилване на двустранните и многостранни връзки между страните в региона, особено по отношение на трансграничната организирана престъпност, трафика на хора и незаконния трансфер на капитали и наркотици. Също така считам, че е важно да се обърне особено внимание на координацията между службите вътре в страната. Тя е на много добро ниво, но се нуждае от задълбочаване и разширяване. В тази връзка изключително голяма роля ще има Съветът по национална сигурност към Министерския съвет, който ще формира общата политика по информационното обслужване на държавното ръководство, както и съгласуваните действия на службите за сигурност, МВР и други държавни институции при инциденти, кризи или други заплахи за националната сигурност. Особено внимание смятам да отделя на медийната политика. Да, до този момент 99% от работата и постигнатите резултати на агенцията, поради нейния характер и специфика, са неизвестни за хората. Повишените изисквания за прозрачност могат да бъдат удовлетворени чрез адекватна медийна политика, която да показва резултатите от дейността на ДАНС. Това изисква създаване на структурно звено, което в съответствие със законовата уредба на агенцията ще представя информация за работата и ще контактува с медиите. Искам специално да отбележа, че в ДАНС работят всеотдайно почтени и обичащи работата си служители, чиито труд често остава незабелязан и недооценен. Те трябва да бъдат подкрепяни и стимулирани, защото дават всичко от себе си за сигурността на хората и държавата. В заключение искам да кажа, че един от основните принципи на агенцията е политическа независимост и необвързаност.

Изказване от господин Местан. Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин премиер, Парламентарната група на Движението за права и свободи ще подкрепи предложената от Вас кандидатура на господин Владимир Писанчев за председател на Държавната агенция „Национална сигурност”. Господин Писанчев очерта няколко групи рискове пред националната сигурност на България, като на първо място посочи икономическата криза, корупцията, тероризма и нетолерантността, забележете. Аз споделям този анализ, господин Писанчев. Убеден съм, че и като заместник-председател на Държавната агенция „Национална сигурност” вече са Ви ясни причините за огромния ръст на контрабандата, която се явява хранителната среда на престъпността и корупцията. Убеден съм, че като човек от системата знаете и как да противодействате на тези порочни практики, а за резултатите ще съдим по това с колко е намаляла контрабандата. Това беше основната задача, която постави министър-председателят. Аз обаче, като председател на Движението за права и свободи, взех думата, провокиран от Вашето заключително изречение. Вие казахте нещо, което много силно ни впечатли, че Държавната агенция „Национална сигурност” служи на България, на всички нейни граждани, без значение на техния етнически или религиозен произход. Отправям призив към Вас да е вярна и обратната посока на тази теза. Така, както ДАНС служи на всички български граждани без разлика на техния етнос и религия,

за представителите на етническите, религиозните малцинства в България, за да се сложи край на онези митологеми за Бог знае какви страшни неща, които се случват в населени места с преобладаващо малцинствено население. Господин Писанчев, етнорелигиозните различия не са риск сами по себе си. Риск е радикализмът, независимо откъде идва този радикализъм. Затова ние очакваме най-сетне една промяна в подхода на държавата към различията, не да ги дефинира като риск и така държавната политика да има за цел контрола върху различията, а в различията да видим богатството и ресурса за развитие, да заменим идеята за контрол с интегративния модел,

Репликата ми е относно Вашите финални заключителни думи, базирани на казаното от господин Писанчев, че ДАНС служи на България. Аз все пак искам да Ви попитам: господин Местан, сигурен ли сте, убедени ли сте, че ДАНС винаги е служила или сега служи, или ще служи на България? Защото всички в тази зала, а и извън нея, знаем много примери в обратната посока. Така че, тъй като Вие граматически много често внасяте яснота, наистина ли смятате, че е вярно това изречение и точното граматично време на глагола „служа”? Благодаря.

Всъщност аз не мога да не се съглася с тезата, която се съдържа в репликата на госпожа Буруджиева. Дори ми се стори, че чух господин Писанчев да използва бъдещето време. ще служи на България, защото през последните четири години, особено след измененията в закона през есента на 2009 г. ДАНС май служеше на едни персони, които бяха бяха заменили демократичната институционалност с еднолична власт. И нека тази Ваша реплика всъщност да бъде призивът

Господин Писанчев, заповядайте Заповядайте, уважаеми господин Станишев. СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Писанчев! Днес предстои да направим важен избор за председател на Държавна агенция „Национална сигурност”. Искам да припомня, че държавната агенция беше създадена през 2007 г. действително с най-добри намерения за укрепване сигурността на държавата, за натоварване на предишната Национална служба „Сигурност” с допълнителни функции и отговорности, в това число не само контраразузнавателни, не само от гледна точка на вътрешната сигурност на страната, но с ясни пълномощия и по отношение на борбата с организираната престъпност и свързаната с нея корупция, специално по високите етажи на властта. Но не всяко добро намерение намира добра реализация. За съжаление, както и в по-предишни години, Държавната агенция „Национална сигурност” не успя да се превърне в такъв инструмент на държавата, който ясно да убеждава българските граждани, хората на страната не само че сигурността на страната е достатъчно осигурена, не само че имаме добро партньорство с нашите партньори от Евроатлантическата общност и от Европейския съюз, но също така че постига конкретни резултати по отношение на корупцията, организираната престъпност, а също така постигане на убеденост в българските граждани, че това наистина е агенция, която работи най-вече за държавата. През последните четири години редица дефекти в работата на Държавната агенция „Национална сигурност” бяха, бих казал, засилени. Защо? Поради политически причини и поради характера на предишното управление – авторитарно, което се стремеше ДАНС като независима държавна агенция да бъде обезсилена, да бъде преподчинена на волята на двама души начело на правителството – министър-председателят и министърът на вътрешните работи, и да се въведе повече политическа целесъобразност. На това трябва да се сложи край. Структурната реформа, която беше проведена още в началото на това Народно събрание, целеше, първо, деконцентрация на властта в системата за сигурност система от взаимен контрол и, разбира се, добро взаимодействие. Второ, натоварване на Държавната агенция „Национална сигурност” с допълнителни отговорности, именно по отношение на организираната престъпност и борбата с корупцията. Това остава приоритетна задача в този тежък икономически и политически момент за българската държава и за хората. и недоверието, и очакванията са високи. Има изключително остра необходимост ръководството и председателят на Държавната агенция „Национална сигурност”, който вярвам, че ще бъде подкрепен от Народното събрание, да покажат не само високи професионални качества, но и достатъчно политическа воля за реализация на тези пълномощия и тези отговорности, с които държавната агенция е натоварена вече, тъй като самият кандидат господин Писанчев изтъкна като нов по същество и първи приоритет борбата с източването на държавния бюджет, борбата срещу неплащането на ДДС и акцизи. Тук действително трябва да се покажат във взаимодействие с прокуратурата, с Министерството на вътрешните работи в кратки срокове убедителни резултати. Това е от огромно значение, за да се разширява авторитетът на тази важна държавна институция. Обнадежден съм също така от изявлението на господин Писанчев, че ДАНС не е институция на една или друга партия. Това трябва да се превърне наистина в държавна агенция, която работи за държавата и за хората. Много са предизвикателствата. Вярвам, че с добра воля, със сериозна работа, с отговорност и, разбира се, с отчетност пред министър-председателя и пред Народното събрание могат да бъдат постигнати добрите и очаквани от обществото резултати. Защото трябва с много труд, стъпка по стъпка, да се преодолява пропастта между хората и институциите в България, натрупани в продължение на повече от 20 години, сигурно всички политически партии, всички обществени фактори, в това число и медии, и неправителствени организации, и институции, разбира се, носят своята отговорност. Това е къртовска работа

Други желаещи за участие в разискванията? Не виждам. Закривам разискванията. Уважаеми народни представители,

и по предложение на министър-председателя на Република България РЕШИ: Избира Владимир Богданов Писанчев за председател на Държавна агенция „Национална сигурност”.” Моля, режим на гласуване.

господин Владимир Богданов Писанчев е избран за председател на Държавна агенция „Национална сигурност”. Моля господин Писанчев да дойде за полагане на

и да изпълнявам добросъвестно служебните си задължения, като се ръководя от интересите на държавата като се ръководя от интересите на държавата и принципите на независимост и обективност. Заклех се!” (Ръкопляскания.) ПРЕДСЕДАТЕЛ

Благодаря Ви, уважаеми господин министър-председател. Уважаеми народни представители, искам да се обърна още веднъж по направените предложения – голяма ли е спешността да преминем днес тези два законопроекта или можем ли да ги отложим за другата седмица? ЛЮТВИ МЕСТАН

Благодаря Ви, господин председател. Във връзка с обсъждания законопроект правя процедурно предложение за допускане в зала на следните представители на Министерството на икономиката и енергетиката: Десислава Георгиева – началник отдел в дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“, Лъчезар Борисов – началник на отдел в дирекция „Индустриални отношения и управление на държавно участие“, и господин Емил Караниколов – изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Има ли възражения срещу процедурното предложение? Няма. Моля, колеги, гласувайте направената процедура от господин Имамов за допускане в залата.

„ДОКЛАД по Законопроекта за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 302-01-6, внесен от Министерския съвет на 9 юли 2013 г. На свое редовно заседание, проведено на 17 юли 2013 г., Комисията по икономическата политика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. На заседанието присъстваха Анна Янева – заместник-министър на икономиката и енергетиката, и Лъчезар Борисов – началник на отдел в дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие“ същото министерство, Емил Караниколов – изпълнителен директор, и Руси Статков – член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Васил Тодоров от Българската търговско-промишлена палата, представители на КТ „Подкрепа“ и граждански организации. Законопроектът за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол е изготвен във връзка с получено Мотивирано становище на Европейската комисия по процедура за нарушение № 2012/4002, касаещо разпоредбите на § 8 от Преходните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, които не съответстват на заложените в Договора за функциониране на Европейския съюз принципи на свободно движение на капитали и свобода на установяване. В разпоредбите на § 8 е предвидено право на държавата при неизпълнени в срок задължения по приватизационни договори да учредява законна ипотека и да налага обезпечителни мерки върху имуществото на приватизираното дружество. Възприетото в § 8, ал. 1 и 2 законодателно решение е продиктувано от съображения за оптимизиране на осъществявания осъществявания от агенцията следприватизационен контрол и за реализиране на целите, залегнали в чл. 2, ал. 1 от закона, за прозрачна и икономически ефективна приватизация при равнопоставеност на инвеститорите. полученото мотивирано становище Европейската комисия поддържа позицията си, че разпоредбата на § 8 нарушава интересите на инвеститорите от Европейския съюз. Според правния анализ, направен от Европейската комисия, с прилагането на тези ограничителни разпоредби България нарушава правата, с които се ползват инвеститорите от Европейския съюз съгласно чл. 49 и 63 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като предвижда възможността при неизпълнение на задълженията по приватизационен договор държавата да учреди ипотека и да наложи други обезпечителни мерки не само върху имуществото на купувача, но и върху имуществото на приватизираното дружество. Предвидената в § 8, ал. 1 и 2 възможност държавата да обезпечава вземанията си чрез учредяване на ипотека върху активи на приватизираното дружество заради задължения на лице, различно от собственика на приватизираното дружество, засяга икономическите интереси на останалите акционери и нарушава тяхното право на установяване и ограничава свободното движение на капитали. Същевременно инвеститорите от Европейския съюз, придобили контролен дял от приватизирано дружество в България, могат при неспазване на приватизационно задължение от друг акционер да бъдат възпрепятствани да вземат управленски решения и да се разпореждат с активите на дружеството. Европейската комисия счита, че разпоредбата не може да се разглежда като подходяща и пропорционална мярка, приета във връзка с легитимна цел от общ интерес. Въз основа на това е направен изводът, че България не е изпълнила задълженията си по чл. 49 и чл. 63 от Договора за функционирането на Европейския съюз и приканва страната в двумесечен срок от датата на получаване на писмото да предприеме необходимите мерки, за да се съобрази с мотивираното становище. Аргументите на българската страна в защита на действащата разпоредба на § 8 не са възприети от Европейската комисия. Предвид факта, че получаването на мотивирано становище е вторият и последен етап на досъдебната фаза от процедурата по неизпълнение на задълженията, съгласно чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз и с оглед на това да се предотврати възможността комисията да пристъпи към евентуално сезиране на Съда на Европейския Съюз, е изготвен настоящият законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, предвиждащ отмяната на § 8. Според мотивите, изтъкнати от вносителя, отмяната на § 8 няма да лиши държавата от възможността при неизпълнение от насрещната страна на поети по приватизационния договор задължения да търси обезпечение на вземанията си. Възможността за това е уредена в § 11д от Допълнителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, който гласи, че за обезпечаване изпълнението на задължения по приватизационен договор органите за приватизация, съответно Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, могат да предприемат необходимите действия за учредяване на ипотека, залог или друго обезпечение, като ипотеката може да бъде само законна. Същевременно в българското законодателство са предвидени и други възможности за обезпечения на вземанията чрез налагане на обезпечителни мерки по чл. 397 от Гражданския процесуален кодекс или чрез прилагане разпоредбите на чл. 149-182 от Закона за задълженията и договорите, където е регламентиран режимът на залог и ипотека. Алиосман Имамов посочи, че са изпратени писма за становища по законопроекта от Министерството на икономиката и енергетиката, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, КНСБ и КТ „Подкрепа”, като отговори съответно са получени от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Българската стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал в България и Българската търговско-промишлена палата. Изпълнителният директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол господин Емил Караниколов посочи, че според агенцията като орган, който прилага закона, разпоредбата на § 8 не противоречи на чл. 49 и чл. 63 от Договора за функционирането на Европейския съюз и не следва да бъде отменена. Той посочи, че според тях инвеститорите не са ограничени по никакъв начин, тъй като ипотеката по своята същност представлява привременна обезпечителна мярка, предвидена в полза на кредитори с несъбрани чрез доброволно изплащане от длъжника вземания. Отбелязано бе, че нормата на § 8 гарантира събираемостта на вземанията на държавата, възникнали от неизпълнение на задълженията по приватизационните договори, и се прилага само в случаите на констатирано неизпълнение от недобросъвестни купувачи. По отношение на възможността на държавата да търси обезпечение на вземанията си по реда на § 11д от Допълнителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол той поясни, че тази норма дава възможност само при сключване на приватизационния договор страните да обвържат поетите задължения, подлежащи на следприватизационен контрол, като за обезпечение може да служи само и единствено имуществото на купувача, но не и на приватизираното дружество. Докато разпоредбата на § 8 дава възможност не само при сключването на договор, но и при констатирано впоследствие неизпълнение на задължение, поето с него, да бъде учредена законна ипотека върху имуществото както на купувачите, така и върху имуществото на приватизираното дружество. Това гарантира събираемостта на вземанията на държавата, а отмяната на § 8 би довела до значително намаляване на приходите от събирането на присъдени с влязло в сила решение суми, които пък, от своя страна, се разпределят изцяло в полза на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система. В заключение той обобщи, че ако § 8 бъде отменен, то трябва да бъдат трябва да бъдат уредени заварените, преди влизането в сила на отмяната, случаи. Народният представител Петър Кънев изказа мнение, че при приемането на законопроекта от изключителна важност е предоставянето на информация относно това за колко случаи става въпрос, какъв е размерът на сумите, за които се претендира, кои са правните субекти, за да могат народните представители да бъдат обективни и да вземат най-доброто решение. В хода на дискусията членовете на комисията се обединиха около мнението между двете гласувания на законопроекта да бъде направено изменение в § 8, така че да се защити максимално държавният интерес, като едновременно с това страната ни се съобрази със становището на Европейската комисия, за да се избегне сезирането на Съда на Европейския съюз. Това становище беше подкрепено и от представителите на Министерството на икономиката и енергетиката и Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, които изразиха готовност за съвместна работа при приемането на законопроекта. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 10 народни представители, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 302-01-6, внесен от Министерския съвет на 9 юли 2013 г.” Благодаря. Благодаря Ви, господин Имамов. Постъпило е и становище от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Моля представител на комисията да ни запознае

Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми колеги! „СТАНОВИЩЕ относно Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол На заседанието, проведено на 17 юли 2013 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроекта за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен от Министерския съвет. Настоящият законопроект произтича от полученото Мотивирано становище на Европейската комисия по процедура за нарушение № 2012/4002 за липса на съответствие между разпоредбите на § 8 от Преходните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и заложените в Договора за функциониране на Европейския съюз принципи на свободно движение на капитали. Следва да се има предвид, че Европейската комисия е изразила горепосочените съображения в официално уведомително писмо. Мотивираното становище Европейската комисия поддържа позицията си, че § 8 въвежда специално държавно право, което нарушава интересите на инвеститорите от Европейския съюз, не отговаря на изискванията за пропорционалност и е неподходящ за създаване на условия за прозрачна и икономически ефективна приватизация при равнопоставеност на инвеститорите. Получаването на Мотивирано становище е вторият и последен етап на досъдебната фаза от процедурата по неизпълнение на задълженията съгласно чл. 258

за приватизация и следприватизационен контрол. Това няма да отнеме на държавата възможността при неизпълнение на задължения от насрещната страна, поети по даден приватизационен договор, да търси обезпечение на вземанията си. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове със 7 гласа „за”, 2 гласа „против” и 2 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 302-01-6.” Благодаря. Благодаря Ви, господин Михалевски. Уважаеми колеги, откривам дебата по Законопроекта за промени на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Същият е внесен от Министерския съвет. Има ли желание някой от представителите на съответните министерства? Засега не. Заповядайте, господин Гечев. Госпожо председател, уважаеми колеги! Бих искал да подчертая нещо, което е много важно. Трябва да се има предвид, че евентуалното отпадане на § 8 от закона, за който става дума, поставя някои проблеми – в смисъл, че съществува опасност българската държава да не може да събере вземания от повече от половин милиард лева, поради което, както стана дума по време на разискванията в Икономическата комисия, взехме решение между първо и второ четене

съюз. В крайна сметка ние сме длъжни да защитим интересите на българската държава – както стимулираме чуждите инвеститори, както споделяме, че българските и чуждите инвеститори трябва да са равнопоставени, така интересите на българската държава и на българското общество трябва да са равнопоставени с чуждите инвеститори. съм, че между първо и второ четене ще направим необходимото за хармонизирането на закона при условие запазване интереса на българската държава. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Гечев. Има ли реплики към изказването на народния представител Румен Гечев? Няма. Други желаещи за изказвания? Заповядайте. Госпожо председател, уважаеми колеги! Както стана ясно миналата седмица, по внесения законопроект в Икономическата комисия имахме голям дебат относно § 8. Позволете ми да не се съглася с това, че ние да можем да махнем следприватизационния контрол по едно искане на Европейската комисия. Европейската комисия не е била тук, за да гради тези предприятия, които бяха приватизирани години наред. Европейската комисия обаче иска да защити своите интереси под формата да защити своите фирми, така наречени „инвеститори”, които идват в България и извършваха приватизация и груби нарушения на договорите по приватизацията. Премахването на § 8 изцяло, без неговата редакция ще позволи ние реално да узаконим това действие. Това че Еврокомисията иска да води съдебно производство срещу България, не означава автоматично ние да премахнем изцяло текста, а ние можем да го редактираме и да го направим даже по-добър. Давам пример по справка, която днес пристигна, срещу „Дару „Финметал холдинг”, която е приватизатор на „Кремиковци”, който беше приватизиран за един долар по времето на Костов, в момента има производство за 398 милиона предприятие, което ние сме приватизирали за един долар, ние в момента имаме производство 398 милиона. Ако позволим да загубим тези пари, както и пари от редица други предприятия, то тогава ние какво правим в тази зала и защо народът ни е пратил тук, при положение, че по този начин можем да позволим да съсипем труда на тези, които са зад нас и бъдещето на тези, които са пред нас. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Александров. Има ли реплики към изказването на народния представител? Няма. Има ли други заявки за изказвания? Заповядайте, господин Казак.

да се намери някакво решение, което да удовлетвори както интересите на българската държава, така и да убеди Европейската комисия да прекрати наказателната процедура срещу България. Уважаеми колеги, искам да се обърна към двамата колеги, които се изказаха, че не трябва да се подценява по никакъв начин тази процедура и евентуалните последици за България, за българската държава – подчертавам, ако тя продължи и ако тя се финализира. Както спомена и в доклада си председателят на комисията, тя е вече във финалната фаза, в етап на досъдебната фаза, тоест от тук нататък предстои, ако ние не се съобразим и ако Европейската комисия не бъде убедена, че ние сме премахнали съмненията и възможностите, които в момента тя е констатирала, за нарушение на общностното право, тя ще заведе иск пред съда в Люксембург Съда на Европейските общности в Люксембург. Там следват вече сериозни санкции, които санкции могат да бъдат измерени в стотици милиони евро.

на България – до премахване на нарушението ежедневно България да търпи санкции. Просто искам да имате това предвид. И наистина трябва много внимателно да се подходи към казуса, да се претеглят плюсовете и минусите. минусите. Нека да се види в момента от действието на този текст например какви са били реалните последици за защита на държавния интерес, какво България, българската държава и Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е успяла реално да получи, да събере от купувачите на приватизирани предприятия, въз основа на наложените обезпечителни мерки по този текст. Дали тези средства, които е набрала Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, са съизмерими с евентуалните санкции, които биха последвали отново върху държавния бюджет, върху българската държава, ако наказателната процедура продължи и се финализира. Благодаря. Благодаря Ви, господин Казак. Уважаеми колеги, има ли реплики към изказването? Има ли други желаещи да се включат в дискусията? Няма. В такъв случай закривам дебата. Моля народните представители да влязат в пленарната зала, за да гласуваме Закона за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Ще изчакам няколко минути преди да започнем гласуването, защото очевидно в залата няма кворум.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване Закона за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Гласували

Няма. Моля, колеги, гласувайте направеното от господин Имамов процедурно предложение за срока за предложения между първо и второ четене на закона.

Гласували 69 народни представители: за 56, против 2, въздържали се 11. Предложението не е прието. Ако някой иска прегласуване, да го направи от парламентарната трибуна. Предлагам прегласуване. Според мен този резултат е необясним. Ако желае някой, който е гласувал против, да застане на трибуната и да го мотивира. Уважаеми колеги, няма процедура, по която да се мотивира отрицателен вот по процедурен въпрос, но има формално предложение за прегласуване, така че моля, гласувайте.

против 2, въздържали се 7. С това процедурното предложение на господин Имамов е прието – срокът за предложения между първо и второ четене на Закона за приватизация и следприватизационен контрол ще изтече в понеделник в 18,00 ч. Уважаеми колеги, обявявам кратка почивка. Парламентарният контрол ще започне в 11,15